kojim se mijenja i dopunjuje sigurnosni dodatak Sporazumu između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano uz atomske podatke,

Sukladno odredbi članka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. o prijedlogu, konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješća tih radnih tijela primili ste na sjednici na klupama. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenica ministra Ministarstva obrane Višnja Tafra. Izvolite poštovana zamjenice. **Tafra, Višnja** Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Republika Hrvatska se pristupanjem Sjevernoatlantskom ugovoru 2009. godine između ostalog obvezala biti potpisnicom međunarodnih ugovora koji čine pravnu stečevinu NATO saveza. Konačnim prijedlogom zakona koji je pred vama potvrđuje se protokol kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Protokolom se mijenja i dopunjuje sigurnosni dodatak Sporazumu između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano uz atomske podatke sastavljen u Bruxellesu 1998. godine na način da se odredba o sigurnosnom nadzoru zamjenjuje novom odredbom na temelju koje se sigurnosni nadzori svih civilnih i vojnih elemenata NATO-a pa tako i država članica koje su primile atomske podatke na temelju tog sporazuma obavlja redovito tijekom razdoblja koje odredi Sjevernoatlantsko vijeće na preporuku Odbora za sigurnost NATO-a, a u skladu s kriterijima iz dodatka. Na temelju ovlasti za potpisivanje koje je Vlada Republike Hrvatske dala bivšoj veleposlanici Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama gospođi Kolindi Grabar Kitarović protokol je s hrvatske strane potpisan 10. lipnja 2011. godine i njime će se stvoriti pravni okvir zajedničkog postupanja s Ministarstvom obrane i Oružanim snagama svih država članica NATO saveza. Provedba ovog zakona u djelokrugu je Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove obrane i jednako tako Središnjeg tijela nadležnog za poslove informacijske sigurnosti. Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva, a hitni postupak, objedinjavanje prvog i drugog čitanja ima uporište u članku Poslovnika Hrvatskog sabora jer se u ovoj fazi protokol ne može niti mijenajti niti dopunjavati. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Čuli ste predstavnika Vlade Republike Hrvatske predlagatelja zakona. Da li izvjestitelji radnih tijela odbora, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za obranu žele reći? Poštovani zastupnik Zdravko Ronko. Odbor za obranu Hrvatskog sabora na 4. sjednici održanoj danas dakle 10. svibnja 2012. raspravljao je o ovom prijedlogu Zakona o potvrđivanju protokola kojim se mijenja i dopunjuje sigurnosni dodatak sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora suradnji vezano uz atomske podatke s konačnim prijedlogom zakona. Odbor je na temelju članka 64.a Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio u predmetnom aktu kao matično radno tijelo. Nakon uvodnog obrazloženja i rasprave o predmetnom zakonu u kojem bi bilo propisano da se sveobuhvatni nadzor svih vojnih i civilnih elemenata NATO-a i država članica koje su primile atomske podatke na temelju Sporazuma Sporazuma obavlja redovito i dalje, ali ne najmanje jednom u 12 mjeseci već tijekom razdoblje koje odredi Sjevernoatlantsko vijeće na preporuku Odbora za sigurnost NATO-a, a dakako u skladu sa kriterijima navedenim u dodatku. Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju protokola kojim se mijenja i dopunjuje sigurnosni dodatak Sporazumu između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora vezano uz atomske podatke. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani predsjedniče Odbora. Otvaram raspravu. Za raspravu nema nitko prijavljen. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za raspravu.